Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.Po amandmanu, narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Ipak bih se osvrnuo na izlaganje prethodnih kolega i to je stav, što je rekao uvaženi prethodni govornik, ali oko toga bi mogli naširoko da diskutujemo. Mi moramo sada da se koncentiršemo na ono što je zvanični predlagač predložio.Gospodine Martinoviću, mi smo jasno u obrazloženju amandmana stavili da smatramo da je prekršen član 47. jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa, zato što se vi u obrazloženju pozivate na očekivanu odluku Ustavnog suda. Ali, ne postoji već sad odluka Ustavnog suda pa da je potrebno da se vrši to usklađivanje. Ovako ste postavili nešto što nije formalno pravno utemeljeno, ali da se vratimo na ono ključno što je rekao prethodni govornik i ono što ste vi potencirali.Mi imamo sumnju u pristrasnost vašu, čak šta više i vi ovo što ste licitirali. Mi znamo šta su poslovi pravosudne uprave i podsetiću vas da su ovde nedavno bili nedavno bili predstavnici Ministarstva pravde i mi smo im postavili pitanje koje se ticalo razrešenja određenih sudskih veštaka. Iz Ministarstva pravde nam je odgovoreno da oni nisu nadležni za razrešenje sudskih veštaka. To znači da u Ministarstvu pravde ljudi ne znaju šta je njihova nadležnost. Evo, molim vas, onda vi gospodine Martinoviću naučite državnog sekretara Ministarstva pravde, gospodina Ilića, šta je njegova nadležnost pošto on očigledno to ne zna. Naučite ministarku pravde Nelu Kuburović, znači, oko razrešenja sudskih veštaka. Lepo, im to ponovo ponovite i pročitajte da se ljudi bave svojim poslom.Ponavljam, vi utičete na rad pravosudnih organa. Ja nisam jednom rečju u svom amandmanu pomenuo Aleksandra Vučića, ali da, sada pominjem i Aleksandra Vučića i SNS direktno utiču na rad pravosuđa. Konkretno u ovom zakonu je sporno što dolazi od vas. Zašto to nije iniciralo Ministarstvo pravde nego mora predstavnik vladajuće većine iz Narodne skupštine.

pravo da predložim zakon imam ja, tako imate i vi i ja u tome ne vidim ništa sporno.Ono što bih ja voleo da čujem kao odgovor, a to je u kom konkretnom sudskom predmetu je Aleksandar Vučić

reći, Aleksandar Vučić vrši pritisak na pravosuđe. Šta to znači? Morate da kažete, izvršio je pritisak na tog i tog sudiju u tom i tom sudskom predmetu, tako što mu je uradio, odveo ga u podrum, dao mu 100 evra, pretio mu da će dobiti batine ili nešto slično. Dakle, voleo bih da čuje cela Srbija kada se to desilo, u kom sudskom predmetu, pod kojim okolnostima itd.Još itd.Još jednu stvar ste prevideli da kažete. Ja sam u obrazloženju zašto ne prihvatam amandman na član 1. lepo rekao ako Ustavni sud odluči da nije saglasan Ustavu taj član Zakona o uređenju sudova, od njega mora da se odustane, odnosno ako odluči da jeste u tom slučaju treba sprovesti prelazak nadležnosti sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva. Nema tu nikakvog pritiska. Samo sam pošao od jedne razumne pretpostavke, ako je pokrenut postupak za ocenu ustavnosti te odredbe Zakona o uređenju sudova, pa razumno je da se sačeka odluka Ustavnog suda, jer kao što je rekao i gospodin Jovanović,

Zahvaljujem predsedavajući.Meni bi samo bilo jako interesantno da zamolite predlagača da objasni kako, zašto, kojom metodom je uspeo u moje obrazloženje da učita ime Aleksandra Vučića kojeg ja uopšte nisam spomenula. Hvala. Po amandmanu, narodni poslanik Saša Radulović. **Saša Radulović** Ovo je bilo fantastično objašnjenje kako nema uticaja na pravosuđe. Naravno, stvari ne rade tako kako bi poslanik Martinović hteo da prikaže. Uticaj na pravosuđe ide raznim stranačkim kanalima. Građani to jako dobro znaju,

vas, mi konkretno kažemo, bili ste stečajni upravnik u tom i tom preduzeću. Zaključili ste taj i taj štetan ugovor. Dobili ste toliko i toliko para. Vi se na to ljutite.A ja vas pitam, u toj masi, kako vi kažete, stravičnih primera uticaja Aleksandra Vučića na srpsko pravosuđe, da mi navedete jedan jedini primer. Ja mogu da vam navedem koliko hoćete primera gde ste vi bili stečajni upravnik i gde ste sa svojom sopstvenom firmom zaključivali ugovore o pružanju, kako vi kažete, u tom ugovoru, računovodstvenih usluga, u Kovačici, Fabrika šećera „Dimitrije Tucović“, ne mogu da nabrojim svih 15 ili 16 društvenih preduzeća u kojima ste bili stečajni upravnik i u kojima ste, ali apsolutno, u svakom preduzeću imali zaključen ugovor sa svojom sopstvenom firmom. Zato vas je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kaznila još 2011. godine kada Aleksandar Vučić i SNS nisu bili na vlasti. U tome je razlika između vas i nas.Vi govorite paušalno, a mi vam navodimo konkretne činjenice. Evo, ja vas sada pitam, kažite mi jedan sudski predmet, broj predmeta, ime sudije, o čemu se radi u tom sudskom predmetu na koji je Aleksandar Vučić vršio pritisak. Kažite mi, samo jedan jedini slučaj.

prebijanje brata Siniše Malog na paradi ponosa, afera helikopter, sve sporne privatizacije koje su na kraju završile u fioci. Sve ono sa čime se hvalio na sve utiče. Moja tužba protiv njega koja ne može da mu bude uručena dve godine, beži od sudova. Pitanje za Vučića bi bilo, što bežite. Znači, svaki predmet, gde god se čovek okrene ista stvar.A ta čitava priča o tim stečajevima, ja sam ponosan što sam u tim stečajevima štitio interese zaposlenih, štitio interese poverilaca koji su znali tačno šta se radi, a te priče o firmama su zaista smešne i to ćete na sudu morati na kraju da objasnite.Građani Srbije jako dobro znaju šta se radi u pravosuđu. Jako dobro znaju da su različiti aršini za partijske čelnike i za sve ostale građane Srbije. Privilegovana manjina, partijski paraziti koji uništavaju Srbiju, na svakom koraku. Od zapošljavanja preko sudstva, preko subvencija koje delite. Korupcija je u svakoj pori društva. Vi imate obraza da se javljate. Znači, ja sam radio protiv svih lupeža koji su krali. Za sve postoje sudske odluke, te odluke korumpirane Agencije za stečajeve su sudovi ukinuli. Vi to znate, a to zna i Aleksandar Vučić koji vam je dao taj materijal, zna jasno da govori laži. Međutim, to ga ne sprečava da ih govori i da obmanjuje građane Srbije sa tom i takvom politikom.U aprilu vam dolazi na naplatu i sprovešću vam stečaj svima. Hvala.

u skladu sa članom 27. bili dužni da opomenete Aleksandra Martinovića. Zašto? Na dnevnom redu je Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.Aleksandar Martinović je dva minuta nabrajao koje su te zasluge i koji su to kvaliteti Saše Radulovića zbog kojih je Aleksandar Vučić njega predložio za ministra. To je lepo čuti, dobro je čuti, ali ste vi bili dužni to da prekinete i onda ste omogućili i Saši Raduloviću da dva minuta govori koliko ne valja Aleksandar Vučić i koji su sve razlozi što je on pristao da za takvog čoveka uđe u Vladu i da bude njegov ministar. Ne valjaju, tačno, evo dobacuju poslanici – ne valjaju ni jedan ni drugi, ja se slažem. Ali, te njihove prepirke, rasprave bivših prijatelja, bivših bliskih saradnika, bivših tzv. i navodnih eksperata

želim da vas podsetim samo da shodno članu 103. vi možete ukazati na povredu Poslovnika, ali odmah nakon neposredno učinjene. Niste nakon izlaganja gospodina Martinovića, već ste sačekali izlaganje gospodina Radulovića.Zahvaljujem.Najpre,

vas molim da se udaljite da bih mogao da vodim sednicu.Ja vas molim da se udaljite da bih mogao da vodim sednicu. Zahvaljujem.Gospodine Martinoviću, izvolite.Vi znate da ja nisam plašljiv čovek. Izvolite.

Potpuno vas razumem, gospodine Milićeviću, nije lako voditi sednicu Narodne skupštine kada imate pojedince koji se ponašaju potpuno suprotno Poslovniku i suprotno zdravom razumu, ali šta da se radi, mora čovek da deluje i pod takvim okolnostima.Dakle, ja samo želim da kažem mojim koleginicama koje mi dobacuju da ja nekoga vređam, Saša Radulović je rekao za sve nas da smo lupeži, paraziti, bitange i da će on nad nama da sprovede stečajni postupak.E,

stečaj, koji se uzgred budi rečeno, nikada neće desiti, jer vam građani Srbije nikad za to neće dati priliku.Ali, evo ja vas pitam ponovo - u kom sudskom predmetu je vršen pritisak od strane bilo koga od SNS na bilo na bilo koji pravosudni organ u Republici Srbiji?Što se tiče odluka koje se odnose na vas, postoji odluka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika iz 2011. godine kojom ste kažnjeni sa 100 hiljada dinara, upravo iz ovih razloga koje sam navodio, zato što ste sa svojom sopstvenom firmom kao stečajni upravnik zaključivali ugovore o pružanju knjigovodstvenih usluga. Pa, onda, imate odluku Upravnog suda, pa posle odluke Upravnog suda, imate ponovo odluku Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.Pričate o subvencijama. Kada ste bili ministar privrede, vi ste rekli da je to odlična ideja, da je to jedini način kako možemo da privučemo strane investitore u Republiku Srbiju.

član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić,

Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 153. i 154. Ustava moglo bi se postaviti pitanje da li Visoki savet sudstva ima i može da ima u nadležnosti ovo što je predviđeno Zakonom o uređenju sudova.Ali, u svakom slučaju, gospodin Martinović, kao doktor pravnih nauka, nije trebao biti taj koji će predložiti zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, zato što uspostavlja jednu lošu praksu. A šta je tu loša praksa? Pa, prošli put, odnosno 21. januara 2016. godine Visoki savet sudstva je podneo zahtev Narodnoj skupštini da odloži primenu ovog zakona od 1. juna do 1. januara 2017. godine. I sada da je to učinio Visoki savet sudstva, to bi bilo drugačije. Nema nijednog razloga da se sad ovo radi i da se pomera, pogotovo što se može desiti u narednom periodu da neke odredbe nekog zakona se nekome i ne dopadnu i onda se može pokrenuti inicijativa za ocenu ustavnosti tog zakona i onda da suspendujemo važenje tih odredaba tog zakona. Mislim da to nije u redu i nije smelo da se uradi.Imamo još jednu, ja bih rekao, anomaliju, predlagač je rekao da ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja, a onda se podnosi amandman i kaže se - zakon će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Verovatno iz razloga što je ovaj predlog podnet 6. decembra, računalo se da će biti ranije usvojen, a pošto smo došli do 27. decembra, nije još usvojen ovaj zakon, i onda bi došli u jednu pravnu prazninu.I

imali su pravo na naknadu ili nadoknadu i sve ono što su bili oštećeni, oni su bili obeštećeni u nekom postupku i ovde se to moglo desiti, znači, ovo nije u redu. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Znači, predlažemo brisanje ovog člana zakona i ponavljamo da SNS utiče na pravosuđe. Ja moram da odgovorim kolegi Martinoviću, obzirom da je kolega Martinović postavio pitanje, a tiče se njegovog zakona. Znači, amandman, molim vas, kolega Milićeviću, nemojte da slušate naredbe predsednika poslaničke grupe vladajuće većine, znači, mi zahtevamo brisanje ovog člana iz istog obrazloženja kao u stavu 1. jer smatramo da je loš

morate da govorite o amandmanu koji je podnet

i da je sam ovaj zakon jedan veliki skandal za pravosuđe, jer na osnovu volje jednoga čoveka pokreće se ceo zakonodavni mehanizam po principu – šta bi bilo kad bi bilo, i prejudicira se odluka Ustavnog znači, pravosuđe je pod velikim pritiskom i sam ovaj zakon je dokaz da je pravosuđe pod velikim pritiskom. Gospodin Martinović kada obrazlaže uopšte ne priča o zakonu, nego upućuje jedan izazov da mu iz opozicije kažu – očekujte još jedan telefonski poziv gospodine Martinoviću i mene da uvredite. Sudija Vučinić, Nikola Petrović i Aca Đorđević, preko Stepanovića pritiskaju sudiju Vučinića da se izuzme iz…

odnosno najpre predstavnik predlagača, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. **Aleksandar Martinović** Ako možete da mi odgovorite na jedno prethodno pitanje, da li ja sada mogu da kažem da su Dveri finansirane od strane Dušana Petrovića i Saše Dragina još pre četiri, ko zna koliko godina, preko tzv. star projekata, da li mogu da kažem da su finansirane preko izvesne gospođe Jasmine Vujić, koja radi u… Gospodine Martinoviću, primetili ste da sam u više navrata pokušavao kolegu Noga da usmerim da govori po amandmanu. je Aleksandar Vučić neko ko vrši pritisak na pravosuđe, da li smem da kažem kako su Dveri nastale i ko ih je finansirao. Finansirala ih je DS, preko tzv. star projekata. Finansirale su ih određene strane službe, finansirale su ih određene ambasade, po tom zadatku su i poslati ovde u Narodnu skupštinu da bi glumili navodne srpske patriote i najveće Srbe koje je ikada čovečanstvo

razumem kada neko kaže – zbog jednog čoveka se pokreće ceo zakonodavni mehanizam, pa i zbog vas bi se pokretao ceo zakonodavni mehanizam da ste predložili neki zakon. Dakle, vi imate ista prava u Narodnoj skupštini kao i ja, kao i svih 250 narodnih poslanika. Samo da vas obavestim, izgleda da niste čitali obrazloženje Predloga zakona i obrazloženje zašto se ne prihvata vaš amandman, ja sam kao narodni poslanik, a to pravo imate i vi, pokrenuo postupak pred Ustavnim sudom i Ustavni sud je taj predlog prihvatio.

Moram gospodine Milićeviću da protestvujem. Vi ste zaista toliko brutalni i već posle 55 sekundi prekoračenja ste prekinuli gospodina Martinović. Poslanike vladajuće koalicije možete da edukujete o poslaničkim pravima, ali van ove sale. Organizujte neki kurs i bilo je, koliko se sećam, neko savetovanje vezano za nove poslanike. Imajući u vidu da se gospodin Martinović redovno resetuje, pretpostavljam da je on u svakom mandatu novi poslanik.Član 158. ste povredili i taj član kaže koliko predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik ima pravo da govori, a to je po amandmanu dva minuta. Da li je to mnogo, da li je to malo? Ja mislim da je to i previše, ali to bi neko ko je šef poslaničke grupe morao da zna. Ako ne zna, vaše je da ga prekinete, kao što predstavnike opozicije prekidate nakon nekoliko sekundi, a svaki ministar je pričao 20, 30, 40, evo Martinović je sada napravio rekord - 55 sekundi.Vaš dijalog, pošto vi opravdate to time da ste navodno nadoknadili vreme koje je potrošeno u dijalogu, u dijalogu, sa njim i tu edukaciju, zakasnelu, započeli tek na dva minuta i 20 sekundi, i to je već bilo vreme kada ste vi odavno morali da ga prekinete.Prema tome, gospodine Milićeviću pozivam vas da vodite u skladu sa članom 27, dakle da poštujete Poslovnik, a što je mnogo bitnije da ga primenjujete na identičan način i prema poslanicima vladajuće koalicije i nama iz opozicije. Oni očigledno imaju više prava. Hvala. Dijalog smo vodili mnogo duže od vremena koje ste vi spomenuli. Samo sam nadoknadio u ta dva minuta vreme koje smo potrošili kroz dijalog.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje

nikakva edukacija od gospodina Šarovića nije potrebna. On je verovatno tu edukaciju prošao kod Dragana Đilasa, u nekom od upravnih odbora javnih preduzeća u Beogradu, ali mene to ne zanima.Samo želim da ukažem na jednu činjenicu koju možete da proverite u vašem elektronskom sistemu.Poslaničkoj grupi SNS ostalo je, ako se ne varam, sat i po da govorimo po amandmanima. Dakle, mogu da uzmem i vreme poslaničke grupe i nema potrebe da me seckate na svaka dva minuta kada govorim, jer imam i vreme koje ima moja poslanička grupa. Sada, to što poslanička grupa SNS najveća u Narodnoj skupštini, pa to nekome smeta i nekome bode oči i neko ne može da podnese tu činjenicu, to je njegov problem. Samo vam kažem, matematički, koliko mi vremena imamo. To što su oni potrošili svoje vreme to je njihova stvar. Mi naše vreme nismo potrošili. Po mojoj računici, a vi proverite da li sam u pravu, imamo sat vremena i 35 minuta. Neka imamo sat vremena i 20 minuta, ali u svakom slučaju imamo neko vreme, to je ekstra vreme, koje možemo da koristimo u raspravi po amandmanima.Ovde je podneto mnogo amandmana. Priča se o svemu i svačemu: o Aleksandru Vučiću, o helikopteru, o Andreju Vučiću, o žandarmima. Priča se o svemu i svačemu i ja moram da uzmem malo i od vremena poslaničke grupe. Ne rado to činim, Ne rado to činim, ali moram to da uradim da bi podnosiocima amandmana pokazao koliko ništa ne znaju, koliko se ne razumeju u poslove pravosudne uprave i koliko ne razumeju koliki će biti veliki problem za državu ako Ustavni sud oceni da je moj predlog za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti opravdan, pa državni službenici u međuvremenu iz ne bi opet poslanici opozicije ukazali kako imam dvostruke aršine za poslanike pozicije i poslanike opozicije.Gospodine Martinoviću, moje je najpre da vam uputim pitanje – da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? svakako imate vreme poslaničke grupe SNS, ali vam molim, zarad evidencije, da na samom početku kažete da li se javljate… Ja sam mislio da ste se javili kao predstavnik predlagača, a ne kao narodni poslanika.(Nemanja

Gospodine Milićeviću, povređen je član 104. koji kaže da ukoliko se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izjasni o Narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe… Aleksandar Martinović je u svom prethodnom izlaganju rekao kako sam ja završio nekakvu edukaciju u upravnim odborima Dragana Đilasa. Ja nikada nisam bio član ni jednog upravnog odbora Dragana Đilasa… **Đorđe Milićević** Gospodine Šaroviću, vi upravo činite…

možete nikako da mi objasnite iz jednog prostog razloga, jer nemate pravo na repliku na povredu Poslovnika.Kolega Martinović je ukazao na povredu Poslovnika. Ne možete dobiti repliku, a nije vas povredio.(Nemanja

ovde.Znači, najlakše je da kažete, premijer je zvao ovoga sudiju i utiče na ovog sudiju, utiče na ovog sudiju. Od laži teško se braniti. Teško se brani od laži, teško se brani od neistina. Možda sam ja, kako uvaženi kolega kaže, nevaspitan, možda sam i neznalica. Evo, najveća neznalica na svetu sam, najveća neznalica, ali sve što sam rekao za ovom govornicom je bila istina, a to što vi govorite su najobičnije laži.

Vi pominjete CIA. Evo, danas sam postavljao pitanje – kako je Vojska i tadašnji RDB, odnosno određeni ljudi upleteni bili u saradnju sa istima i gde je krivična prijava koja je nestala kada je ugašeno vojno pravosuđe? Hajde to pomognite da se raščisti i iščačka. Poslušajte poslaničko pitanje od

To je za vas merodavno. Ako već ne verujete meni, a ja sam vam pomenuo, čuli ste za određene slučajeva, „Asomakum“, brat Aleksandra Vučića. Čuli ste za sudiju Vučinića. Da li će meni nešto da se desi zato što sam to rekao? Odgovoran je Đorđević direktno. Čuli ste za 650 sudija koji nikada nisu pokazali ispisnice iz SNS. Čuli ste da direktor BIA preko svoje bivše advokatske kancelarije zastupa poslovne banke. U velikim prevarama podnosi falsifikovane anekse ugovora za koje zna da su na sudu dokazani da su falsifikati. Podnose ti advokati.To vi raščistite. Stefanović, Đorđević, Petrović. To vam je uticaj za pravosuđe.

Zamislite kakve bezbednosne provere treba da prođe neko da bi radio u svemirskom programu SAD. Znači, gledaju mu deseto koleno, šta je bio, čime se bavio, ko je, šta je, odakle je. Evo vam žene koja radi za CIA.Pitate me – kako ste finansirani? Dušan Petrović, pre njega Saša Dragin, „star projekti“, imaju kod Marijana ugovori, stotine i stotine hiljada evra su uložene u projekat zvani

da li se sećate čiju ste pomoć tražili u izbornoj noći? Ne ruskih posmatrača. Znate li čiju su pomoć tražili?

Jovanović, ja vam se izvinjavam još jednom. Maločas sam shvatio da ste pitali – po kom osnovu? Zaista nisam shvatio da ste se javili po povredi Poslovnika. Svakako bih vam dao reč. Izvolite.Imate reč. Povreda Poslovnika, narodna poslanica Nataša Jovanović. ja sam narodni poslanik.Što se tiče vašeg vođenja sednice moram da vam ukažem na nekoliko nepravilnosti, pošto vidim da pokušavate i u ovim trenucima da ostanete staloženi i pribrani i čuvajte koncentraciju pošto će ovo dugo da potraje, do duboko u noć, do sutra i tako.Najpre ste povredili član 27. i to je osnov svega, rukovođenja ovim zasedanjem.Znam da ne možete da budete neko ko predviđa situacije i ne možete da uđete u mozak gospodina Martinovića, u njegovu glavu pa da znate da li je on u trenutku kada stisne taster ovlašćeni predstavnik ovog Predloga zakona ili je narodni poslanik koji koristi i krcka to vreme poslaničke grupe.Vaše je bilo, gospodine Milićeviću, i ja vas zaista sada upozoravam, inače ćemo se svakog puta javljati, da pitate – po kom osnovu se gospodin Martinović javlja. On može da govori do dva minuta i nikako preko toga, a to što njegova poslanička grupa ima vreme. Znate šta, mi imamo ovde situaciju i da njegov kolega iz poslaničke grupe koga vidim kao novog kalifa umesto kalifa podnosi amandman na Predlog njegovog zakona, znači nije dobro, i to je dobro da vlada konkurencija među vama i da gospodin Orlić ima takve ambicije.Molim vas, vodite računa i pitajte ga lepo u trenutku kada se javlja dok traje rasprava po ovom zakonu po kom osnovu se javlja, vi niste čovek koji može da predviđa takve situacije. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem koleginice Jovanović.Potpuno ste u pravu. O tome sam maločas govorio.Zato što nisam shvatio da se kolega Martinović javio kao narodni poslanik, a ne kao predstavnik predlagača. Slažem se.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)Kolega Veroljub Arsić se najpre javio kao ovlašćeni predstavnik SNS. Replika. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, sada smo upravo došli do toga ko govori istinu, a ko ne govori istinu.Spomenuta je afera „Asumakum“. jel nisu pohapšeni ti koji su celu tu aferu napravili, koji su u crno zavili mnoga preduzeća? Kakve veze oni imaju sa Andrejom Vučićem? je da se izađe i kaže – evo, brat premijer je to uradio, iako svi znaju, krivci postoje. Imaju imena, prezimena, dokaz.Znate, u sudskom postupku sudija ima diskreciono pravo da poveri poverenje nekom svedoku više, ali materijalnom dokazu mora da poveri apsolutno poverenje, jer je materijalni dokaz materijalni dokaz, nešto što ne možete da promenite.Kolega promenite.Kolega Martinović reče – uz čiju pomoć su ušli ovde veliki zastupnici Srbije, građana Srbije, Srba. Tačno, uz pomoć američkog ambasadora. Tačna je i ta priča ko je stvarao pokret koji se sada predstavlja za veliku patriotsku snagu u Srbiji.Nemojte da me vučete za jezik da govorim šta je bilo pored stadiona „Čukaričkog“, ko je sa kim sedeo, ko je kakve koverte delio i kome je davao. Nemojte da me vučete za jezik. Nemojte da me vučete za jezik, neće da vam bude dobro.

amandman glasi – briše se, na član 2, kao što je glasio i na član 1. takođe - briše se. Zbog čega? Zbog toga što je ovaj Predlog zakona potpuno potpuno besmislen i ništa ne rešava. Ne poričem da postoji problem, imamo problem, ali ovaj zakon ga neće rešiti.U čemu je problem?

Na ovo upozorava Venecijanska komisija još od 2006. godine, kada smo taj Ustav doneli, i upozorava da mi Poglavlje 23 nećemo moći da zatvorimo dok ne sprovedemo ove odredbe, a da ove odredbe mi ne možemo da sprovedemo dok nam je Ustav ovakav.Umesto da založi svoj politički autoritet da se pokrenu promene Ustava, kako bi mogli da implementiramo ove odredbe, jer će nam one garantovati nezavisnost sudstva, a nama treba nezavisno sudstvo zbog nas, a ne zbog EU, poslanik Martinović pravi se potpuno nevešt i produžavanjem rokova održava status kvo, koji odgovara vladajućoj većini, a to je da sudstvo ostane zavisno od političkih upliva i da suštinskih promena ne bude, da do njih nikada ne dođe. Hvala. Po amandmanu, narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Podržavam amandman koleginice iz Pokreta Dosta je bilo. Smatramo da je pravosuđe u lošem stanju i, evo, citiramo nekog ko bi mogao da nam bude relevantan uzor za vladajuću većinu - Aleksandar Vučić je danas takođe kritikovao pravosuđe zbog Mlađana Dinkića. Znači, ono što ja tvrdim, tvrdi i Aleksandar Vučić. Molim vas, samo da ilustrujem da ja ne govorim paušalno. Mi imamo problem sa pravosuđem u Srbiji i prosto, evo, pokušavam da nađem zajednički dodir sa vladajućom većinom. mi se večeras uopšte ne razumemo. Pokušavam sve vreme da vam ukažem da vi morate da govorite o amandmanu koji je podnet na član 2. koji glasi – briše se, a član 2. – ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.Ponovo vas

a sada govorimo o članu 2? Ne mogu da vam dozvolim. Vidite da sam vam isključio mikrofon iz jednog prostog razloga, jer vi nikako da razdvojite raspravu u načelu od rasprave u pojedinostima, odnosno po amandmanima.Po amandmanu, narodni poslanik Vladimir Orlić. Hvala, gospodine predsedavajući.Ovo će biti kratko, i treba i mora da bude.Dakle, smatram da ne treba da se prihvati ni ovaj predlog sa brisanjem, baš kao ni oni prethodni. Niti smo u pisanom obrazloženju, niti sada u usmenom obrazloženju čuli bilo kakav valjan razlog zašto bi, zaboga, tako trebalo uraditi. Vi ste intervenisali kada je reč o ovim neiskrenim patriotama, i na to neću ja da se obazirem.Kada predlagaču koji je ovde obrazlagao, pozivajući se na evropske institucije, poglavlja i pregovore, to je sve obična farsa. I da se mi oko toga razumemo, to je jasno svakome ko, recimo, ode na sajt predlagača i tamo vidi da se naprasno, pre par dana zalažu za suspenziju evropskih integracija. NJih to, da se razumemo, ne zanima. A ovo da se ne usvoji. Hvala lepo.

tj. da se direktno ne obraćam, kolega Orlić tvrdi da se ja isključivo pozivam na nešto što EU i Venecijanska komisija od nas zahtevaju. Moram da kažem da sam, pripremajući se za obraćanje u ovoj Skupštini po ovom amandmanu, pregledala stenografske beleške prethodnog skupštinskog saziva, kada je prošli put produžavan ovaj rok, kao što se sad opet traži da se produžava ovaj rok. Tada je ministar Selaković, visoki funkcioner SNS, ovde, u ovom domu, i to je proverljivo u stenografskim beleškama, rekao isto ovo što sam ja sad rekla, da ove zakonske odredbe mi moramo da implementiramo da bi mogli da zatvorimo Poglavlje 23, jer te odredbe garantuju nezavisnost pravosuđa. S druge strane, mi ne možemo da ih implementiramo zbog toga što su one protivne našem Ustavu.Mene zanima zašto se predlagač ovog zakona pravi nevešt, pa sad kobajagi podnosi neku ustavnu inicijativu, a zna šta će da odgovori Ustavni sud, zašto svoj politički autoritet u ovi poslednjih pet godina, on i njegove kolege nisu uložile u promenu Ustava, da se ovaj problem reši, ne zato što EU od nas to zahteva, nego zato što nama treba nezavisno pravosuđe? Ne zbog EU, zbog nas nam treba nezavisno pravosuđe.U tom smislu, ovaj Predlog zakona, ne samo da smatram besmislenim načinom da se ovaj problem reši, nego i neiskrenim i licemernim. Hvala.

razumem da ponekad u nastupu uzbuđenja zbog žučne polemike neko propusti da čuje nešto i isprati do kraja. Dakle, čisto za slučaj da se nismo razumeli, evo, vidite kako dobronamerno nastupam, ne smatram da je bilo kakva loša namera, nego prosto nerazumevanje.Hajde još malo preciznije, nije sporno ni šta kaže ministar Selaković u bilo kom trenutku, nije sporno ni šta kaže Venecijanska komisija, ni šta piše u Akcionom planu. Šta sam ja osporio? Motivaciju, priču predlagača amandmana da mu je tobož stalo do evropskih institucija, do evropskih integracija, do toga šta piše u bilo kom poglavlju. Tu priču sam osporio i rekao sam – to je jedna neiskrena priča, to je jedna obična farsa. Zašto sam to rekao? Zato što se politička organizacija predlagača amandmana, znate već svi vrlo dobro, to je ono udruženje građana koje se lažno predstavlja za kakav pokret, pre par dana opredelilo da više nije za integracije. Šta su rekli? Oni su za to da se, citiram - suspenduju evropske integracije.Gde su to rekli? Evo, svako lepo može da ode, dok ja ovo sad pričam, da proveri veb sajt te političke organizacije, članak pod naslovom – O evrointegracijama, i dalje tekuće godine, autorski tekst, spoljna politika, EU, i tako dalje, i tako dalje, potpisao taj autorski tekst kao autorsko delo poslanik narodni pomenutog udruženja koje se pravi da je pokret, igrom slučaja neki potpredsednik tamo. Evo šta on kaže – naš plan, njihov plan, podrazumeva jednogodišnju suspenziju novih integracija, i tako dalje.Zašto su oni napravili takav plan, više je nego jasno, da bi se politički približili, da bi se identifikovali sa neiskrenim patriotama, inače za vašu informaciju, to vam je isto što i lažno patriote, samo lepše kazano. Imao sam obavezu da ovo prenesem, obećao sam jednoj voditeljki. Dakle, sve što oni kažu, a pozivaju se na evropsko, obično je farsa i to je neiskreno u celoj priči, dame i gospodo.

Upravo sam htela da se zahvalim, prvo na promociji predizborne ideje pokreta Dosta je bilo, u pokušaju da se objedine zdrave snage koje postoje još, a koja su neka opozicija u Srbiji ne bi li se suprotstavili trenutno vladajućoj većini. Hvala.

i što nas promovišu na televiziji. Želim vam još više vremena da pročitate čitajući naše programe, ali posao bi vam bio da se bavite zakonom, a time se ne bavite. I praktično nijednu reformu ne sprovodite. Sve čime se bavite je pokušaj, da podvučem, pokušaj vređanja i omalovažavanja. Međutim, to ne ide, to mnogo više govori o vama nego o bilo kome drugom. dobili ste reč po amandmanu. Amandman glasi – na član 2. Predlog zakona - briše se. A, član 2. – ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom Glasniku“. Zahvaljujem.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani prema stavu 4. istog člana, ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik dr Vladimir Orlić.Predlagač i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, Jovo Ostojić, Sreto Perić, Marina Ristić, Milorad Mirčić, LJiljana Mihajlović, Momčilo Mandić, Marko Milenković, Tomislav LJubenović, Nikola Savić, Miroslava Stanković Miroslava Stanković Đuričić, Nemanja Šarović, Aleksandra Belačić, Dubravko Bojić, Miljan Damnjanović, Božidar Delić, Nataša Jovanović, Petar Jojić, Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Dragan Vesović, prof. dr Miladin Ševarlić, Marijan Rističević, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Zoran Živković i Saša Radulović.Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović, i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran

da se ne bi desio onaj skandal kao prošli put, da ste za četiri zakona samo čitali imena podnosilaca amandmana. Ako nije problem, evo ja ću da nastavim po amandmanu, a vi tu izračunajte da bismo mi znali koliko imamo da podelimo, jer imamo važnije zakona u nastavku.U

predlogom zakona u članu 1. menja, to već postoji. Znači, to već postoji. Ovaj član se odnosi na definicije. Znači, svi rizici koji postoje na finansijskom tržištu su već definisani, kreditni, finansijski, robni, robni, itd. Tako da je ovo nepotrebno da se menja. Ali, moramo da kažemo zašto se menja.Menja se onom nemuštom terminologijom, jer ovaj osnovni tekst zakona, pa i ove izmene i dopune su neuspeli prepis, prevod koji je vrlo loš. Vrlo loš. Ali, ni ove izmene neće da naprave neku štetu Republici Srbiji. Zašto? Zato što ovo tržište gotovo da ne postoji. Odmah da vam skrenem pažnju, ovo nije zakon samo o hartijama od vrednosti, nego o finansijskim instrumentima. Ovde se vežbaju ovi novi naši brokeri, dileri, itd, računaju da…

mislimo da ne postoji tržište kapitala u Srbiji, to je jedan veliki problem.Drugo, donošenjem jednoga zakona i samim regulisanjem i intervenisanjem na tržištu kapitala vi ne možete da pokrenete tržište kapitala i ne možete da pokrenete ni privredu, niti privredne cikluse, već to morate merama ekonomske politike. Tako da, samim tim besmisleni su i razlozi u u obrazloženju ovoga zakona i prosto moramo reagovati, moramo vam odgovoriti na način na koji se vi odnosite prema opoziciji, odnosno prema uopšte zakonodavnom telu Republike Srbije.Evo, drugi put menjamo ovaj zakon za godinu dana. Vi ga donosite po uzbranom postupku i stavljate sa 27 tačaka dnevnog reda, a čak i to tržište koje ne postoji, ne želite da uradite na jedan celovitiji malo način, a naravno ima tu raznih interesa kojima ne odgovora da se to uradi, već žele da berzansko tržište ostane nerazvijeno, pa tako recimo banke, pre svega poslovne banke u inostranom vlasništvu, imaju veliki interes da ova pravila igre ostanu neregulisana i da stanje ostane ovako kako jeste, i prosto vi zabijate glavu u pesak. Tako da, donosite određene izmene koje i nisu toliko možda loše, ali ne regulišete na celokupan način i na celovit način i zbog toga smo mi protiv ovog člana, odnosno ovog zakona. **Saša Radulović** Hvala predsedavajuća.Skupština radi od deset sati. Zaposleni su došli već u osam. Kršimo Zakon o radu, četrnaesti sat rada za zaposlene u Skupštini. I nije pitanje poslanika nego pitanje ljudi koji ovde rade ovoliko vremena. Do kog člana ste mislili,

Hvala vam puno.Znači, prekršili ste Poslovnik i pričali ste o onome za šta niste dobili reč. Žao mi je ali, ne potrošili ste svoje dve minute. Vaše pravo.Neko

Mislim da je Vlada u pravu i s obzirom da se mom kolegi Rodniju prispavalo, ja ću ovde da odustanem od obrazloženja.

Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragan Vesović, Miladin Ševarlić, i poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka, i poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić, narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Zahtevamo brisanje i ovoga člana zakona, jer ponavljam, da ste imali dobru nameru vi biste doneli jedan sveobuhvatniji zakon koji bi duže bio u proceduri. Ovako želite samo da usaglasite ovaj zakon drugi put za godinu dana sa direktivama EU, a i dalje će nam ostati isti problemi koje imamo na tržištu kapitala. Svima je poznato da se revizorski i finansijski izveštaji kupuju, da su nepouzdani i da korupcija cveta, i ništa se ne radi da se ovi loši običaju suzbiju.Većinski vlasnici mogu da rade šta hoće i ni na koji način ne štitite manjinske akcionare. Sama Komisija Komisija za hartije od vrednosti, o kojoj smo pre neki dan raspravljali, u stvari nedavno raspravljali, ne radi ništa da bi zaštitila manjinske akcionare. Takođe, ovim predlozima izmena zakona vi se ne osvrćete na to pitanje, zato što dozvoljavate da se upravo tržište kapitala ne razvija, da ne postoji. Jer, da ste želeli, vi ne bi ste dozvolili monopole zahvaljujući politici koji se prave, bilo da su domaći, bilo da se inostrani, da se čitava preduzeća, odnosno sva akcionarska društva koncentrišu u vlasništvu jednoga lica, da oni nesrećni ljudi koji imaju akcije, a svi znamo kako su prošli od „C marketa“, preko AIK banke, najnoviji primer, ranije isto BEKO, a evo sada i BIP i mnogi drugi, ostavljaju na milost i ne milost i prosto ne poštujete privatnu imovinu.Nema tržišta kapitala u Srbiji. Ovaj zakon služi samo da se zamažu oči EU, odnosno da ispunite neki njihov nalog, ali i oni sami nisu zainteresovani da se ovo uradi, zato što i njima odgovara da pljačkaju ovaj napaćeni narod, da te strane kompanije iz te EU iznose resurse iz ove zemlje na legalan i i ilegalan način, materijalna dobra koja mi stičemo. Hajde da donesemo jedan zakon koji bi štitio manjinske akcionare, koji bi štitio obične ljude u Srbiji, koji bi štitio građane Srbije. Ovde takvih stvari nema i ne postoje. **Maja Moram po amandmanu. Amandman na član 2. obuhvata sve od člana 73. pa do 90 i nekog člana. To su sve insajderske informacije koje mogu da budu posed onih koji deluju koji deluju na finansijskom tržištu.E sad, konkretno članom 2. Predloga zakona vrši se izmena u članu 73, to je primena, i to samo u delu da ova zaštita ili zabrana zloupotrebe insajderskih informacija se odnosi i na spot ugovore, izvedene ugovore, ali to već postoji, to sve postoji.Međutim, ovde je napravljena jedna mnogo veća greška. Sada ću da vam kažem, meni je na tu grešku ukazao ministar saobraćaja, a greška se ogleda u sledećem. Svi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose. To nam reče ministar saobraćaja, da to standard, da bez toga ne sme ni jedan zakon u Srbiji da postoji. Naredio Poverenik za ravnopravnost polova. I u 15 zakona mi ubacimo ovaj član. Ova ista Vlada kaže - ma taman posla, ne dolazi u obzir.Na ovom primeru pokazujem kako funkcioniše ta Vlada. Ta Vlada funkcioniše tako što nema sistema, nema komunikacije, šta može u nekim zakonima, u drugima je zabranjeno. Ja ne znam, ovde bi morali nadležni organi nekako da izvrše posredovanje između ministara koji dođu da predstavljaju Vladu, da se na jedinstven način prihvati ovo što je pre nedelju dana prihvaćeno. **Maja Gojković** Još jednom, predsedavajuća, kršite Zakon o radu i prava zaposlenih u Narodnoj skupštini. Prekinite sednicu, preko 14 sati ljudi rade. **Maja Gojković** Samo vi nastavite da radite, ne brinite ništa. Služba je organizovana da radi.Reč Đorđe Komlenski. poslanička grupa Dveri ne razume potrebu za daljom regulacijom ovog zakona kada je u pitanju tržište kapitala, jer za njihovog šefa poslaničke grupe tržište kapitala je sledeće i sledeća činjenica, a to je da 21 odbornik u Skupštini gradske opštine Čačak svoju naknadu od 16.000 dinara mora šefu poslaničke grupe Deveri u gotovom da preda posle svake sednice, što je u proseku 336.000 dinara po svakoj održanoj sednici. Pored toga, imaju nalog svaku sednicu opstrujišu, od jedne naprave četiri sednice, pa to izađe i na milion i po dinara. Upravo iz tog razloga ova odbornička grupa ne shvata šta znači regulisanje tržišta kapitala, kako se novac stiče na tržištu kapitala, jer to njima apsolutno ne odgovara i iz tog razloga i predlažu ovakav amandman. **Maja Gojković** Hvala.Reč početku bih samo htela da objasnim, zbog građana Srbije, da ovo o čemu se priča ovde i što se pominje u obrazlaganju amandmana, da se ovde donose izmene i dopune zakona da bi se zamazale oči, da bi se dodatno napravila atmosfera za malverzacije itd, diskusije o ovome, da kažem o čemu se ovde radi, da se u ovom Predlogu izmena i dopuna zakona u stvari pooštravaju kaznene odredbe kako bi se sprečile bilo kakve malverzacije i zloupotrebe na tržištu. Takođe, da se daje više ingerencija Komisiji za hartije od vrednosti, kako bi se ponovo i na taj način sprečile zloupotrebe na tržištu i ojačalo ojačalo tržište kapitala u Srbiji. Tako da, stvarno je bespredmetno da pričamo da je nešto potpuno suprotno onome što je očigledno u ovim predlozima izmena i dopuna zakona. Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Poslaničke grupe Dveri, zajedno Poslaničke grupe DS i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, Zoran Živković i Saša Radulović.Reč Samo bih vam skrenu pažnju da predstavnik Vlade uopšte ne priča o amandmanu, priča o lepim očekivanjima, ali ja ću o amandmanu na član 3. Ovde se predlaže brisanje nečega što već postoji. Šta je razlog? Znači, sve ovo što se ubacuje, to već postoji u st. 1, 2, 3, 4. i 5. Pogledajte ove odredbe koje se menjaju, videćete, ono što je prešvrljano, to je sada napisano samo sa krupnim slovima.Zašto se ovo menja? Zato što je skoro izabrana Komisija za hartije od vrednosti, na predlog naravno većine, ali ima i uži predlog, a to je ministar finansija. Jer, u programu rada ove Vlade je rečeno da će da se osnaži finansijsko tržište, da će država da ide sa mnogo većom količinom tih finansijskih derivata itd, ali ove odredbe se ne tiču države i hartija od vrednosti koje izdaje država. Može se reći da se pre svega tiče ove dve berze, jedne finansijske i jedne robne berze. Potpuno nepotrebna promena.Šta se menja? Ono što se prešrvlja sada se dopiše. Zašto? Zato što je u pitanju jedan novi prevod. Kompletna Komisija za hartije od vrednosti, od onog čuvenog Miljka, krenula je sa lošim prevodima i mi imamo taj zakon koji teško da ko može da razume, a pogotovo ga ne razumeju ovi u Komisiji za hartije od vrednosti. Kakvo je stanje u Komisiji za hartije od vrednosti, imali ste prilike da čujete pre mesec dana kada ste birali one članove,

Uvažena predsedavajuća, čim ste vi morali da se vratite, znači da je intervenisao neko sa vrha i rekao da su stvari izmakle kontroli i da hitno treba da se uvede red, da Martinović ne bude ovako crven kao što trenutno izgleda.No, da se vratimo na amandman i član 3. ovog zakona. Meni je najinteresantnije obrazloženje Vlade Republike Srbije zbog čega je odbijen ovaj amandman, koji su između ostalog predložile i Dveri. Kaže istovremeno na ovaj način onemogućilo bi se usklađivanje sa pravnom regulativom EU, odnosno Direktivom 2014/57/EZ i Uredbom 596/2014/EU, a time se ispunjavaju obaveze predviđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.Eto, ja zaista volim kada vi ovako lepo napišete da sve zakone koje vi donosite jeste zapravo sprovođenje direktiva iz Evropske unije, najrazličitijih obaveza koje ste preuzeli kada vam je EU čestitala pobedu u drugom krugu predsedničkih izbora, tri sata pre zatvaranja birališta, 2012. godine i sada vi, naravno, morate sve te direktive da ispunite.Ne interesuje vas ni srpsko tržište kapitala, ni naš domaći ekonomski interes, ni interes građana Srbije, očito je da je vama ključna direktiva Evropske unije. Dakle, neka Srbi i građani Srbije nestanu. Neka država Srbije nestane. Neka svi mi osiromašimo. Neka nas strane banke opljačkaju. Neka strane firme ne plaćaju porez u Srbiji na ostvarenu dobit. Neka budu zadovoljne samo strane banke i strane firme i neka sve drugo propadne u Srbiji, ali direktive EU se moraju poštovati. Jel tako, gospođo ministarka?Sveto pismo za Srpsku naprednu stranku su direktive Evropske unije. Kad se probudite ujutru, vi morate da putem faksa dobijete naredbu šta ćete raditi toga dana i vi radite po direktivama EU. Hvala. Ovo je nastavak objašnjenja koje dobijamo od jedne poslaničke grupe koja u stvari i ne zna o kom se amandmanu radi. Prethodno su diskutovali o amandmanu koji se tiče akcijskog kapitala i malih akcionara, a to je drugi zakon, nije ovaj. U ovom članu je dobro što su pročitali šta Vlada kaže, jer ne znaju u stvari o čemu se radi.Ovde se radi o zaštiti učesnika na tržištu, odnosno da spot, ugovori za robu postaju zaštićeni insajderskim informacijama. I to je u redu što postoji u evropskoj zajednici, ali to postoji na svim finansijskim, kako primarnim tako i sekundarnim tržištima. Brisanjem ovog člana finansijsko tržište, koje ste u pravu, jeste u problemu u Srbiji. Bilo bi još više nestabilno. Insajderske informacije koje su posledice vremena iza nas bile bi još rigoroznije. rigoroznije. Zato je ovaj predlog, u stvari, predlog kojim regulišemo i štitimo i male akcionare i druge učesnike na finansijskom tržištu. Aleksandra Tomić. Izvolite. poslaničke grupe.Kada govorimo o evropskim direktivama, treba da podsetimo i javnost i građane Srbije da Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom su potpisali oni sa kojima je predlagač sedeo u klupi na izbornoj listi kada je ulazio u ovu Skupštinu. Prema tome, ono za šta se mi zalažemo, kao Srpska napredna stranka i ova Vlada Srbije, taj evropski put i nastavljanje onog puta koji je u interesu svih građana Srbije, a ovim članom 3, kojim želimo jednostavno da pokažemo da mehanizmi u regulisanju tržišta mora da postoje, da pravila mora da postoje, da država jednostavno mora da kontroliše sve one aktivnosti na tržištu koje bi štetile ne samo građanima Srbije nego uopšte privredi Srbije, mora da budu definisane.Zbog toga je čudno što predlagač traži da se ovaj član zakona briše. Prosto, u ovom trenutku i u svakom sledećem, kad god bude bio predlog – briše se, treba jednostavno ignorisati ovakav način uopšte ophođenja prema građanima Srbije. Hvala.

Sada dolazimo do dela zakona koji reguliše zabranu trgovine hartijama na osnovu insajderskih informacija i to je praksa svuda u svetu. Ali, ja postavljam pitanje, za proteklih šest godina važenja prethodnog zakona, ko je u Srbiji ikada uhvaćen i suđen i procesuiran za dela na osnovu trgovine hartijama na osnovu insajderskih informacija? Jer, u praksi je to bio izuzetno čest slučaj. Znači, mnogo je primera bilo da se na osnovu tih insajderskih informacija povlače određene poslovne odluke i poslovni potezi, tako da u prethodnih šest godina mi nemamo slučaj da je bilo ko uhvaćen i procesuiran za jedno takvo delo. Ali, pozdravljamo dalje preciziranje ove odredbe, samo što je problem što stalno odredbe ostaju mrtvo slovo na papiru.Postavljamo pitanje i zašto se izuzima iz trgovine hartija od vrednosti koje izdaje Narodna banka i država Srbija, jer je pogrešno, svuda se u svetu normalno trguje sa takvim hartijama, jer na osnovu sekundarne trgovine se formiraju upravo i cene i instrumenti kojima se trguje.Bolji bi zakon bio da smo bili sveobuhvatniji, ali, ovde je očigledno konkretan nalog Evropske unije i konkretan interes Evropske unije bio u pitanju. Mi, nažalost, nikada ništa ne radimo u interesu građana Srbije, ma koliko god se poslanici vladajuće većine ljutili, ali je to praksa i to treba razobličiti. Prosto, vi radite u interesu EU, odnosno, radite samo ono što vam se naloži, a ne razmišljate o široj slici i o interesu građana. Opet kažem, vi nemate tržište kapitala i o čemu mi uopšte pričamo? U Srbiji ne postoji tržište kapitala. Tačka. To je prosto jasno. Ne može da se trguje zato što, em što je upropašteno, em što je dozvoljeno da se sva imovina koncentriše u rukama malog broja pojedinaca, dal` su domaći, dal` su stranci. **Maja Gojković**

Kovačević** Tačno je da finansijsko tržište u Srbiji jeste u teškoj krizi i to je posledica zato što nemate finansijske derivate na kojima možete da trgujete na tom tržištu. To nije posledica lošeg funkcionisanja ove Vlade, već, jednostavno, teške ekonomske situacije.Delimično mogu da se složim sa vama da ovi zakoni koje sada i danas donosimo uređuju ono što nije bilo uređeno pre šest godina i da je sigurno postojalo bezbroj insajderskih informacija koje su uticale na finansijsko tržište. Možemo da imamo različite političke stavove, ali, suštinsko pitanje je – zašto tražite da nešto što je danas bolje, i vi kažete da je bolje, verovatno će biti bolje, što nije postojalo, treba da se briše?Politički stav je u redu, shvatam da treba da se briše, ali, da se ne bi brisalo, da bi bilo bolje, ja ne mogu da glasam za vaš amandman. **Maja

Postoji više vrsta hartija od vrednosti, imate dužničke hartije od vrednosti, imate vlasničke hartije od vrednosti, ali oni su uopšte protiv hartija od vrednosti. Znate, imate primarnu emisiju hartija od vrednosti, imate sekundarnu emisiju hartija od vrednosti, odnosno trgovinu na tržištu hartija od vrednosti sekundarnu. Oni bi hteli da bude sve primarno, da Topčider radi punom parom i da kada građani dobiju platu odmah trče u banku i iz banke kod dilera, da kupuju na ulicama evre. Koliko? Od jedne plate dva, tri evra. To je njihov plan i takvu nama oni Srbiju obećavaju. Izvolite. **Srđan Nogo** Mislim da sam zaslužio pravo na repliku, da pojasnim, pošto me očigledno prethodni govornik nije dobro razumeo ali dobro, stav 104. ukoliko pogrešno protumači. Ja sam ukazao, gospodine Arsiću, upravo na to da je ovde problematično što se ne razvija i ta sekundarna trgovina hartijama koje izdaje Narodna banka i država. Tako da me niste slušali, ali dobro. Nisam video da li ste bili u sali, pa tek toliko da pojasnimo.Drugo, šta biste rekli Aleksandru Vučiću, kada smo imali razgovor ovde u Narodnoj skupštini, on je sam rekao da se apsolutno ali mi je rekao direktno, šta bi bilo sa Srbijom i da bi mu iz EU haos napravili kada bi on to radio iako je to dobra stvar. Molim lepo. znate šta, predsedavajuća, one stvari koje su proverljive dokazuju nam da li neko govori istinu ili ne. A ja sam upravo optužen da nisam bio u sali dok je kolega govori, a sedeo sam ovde, nisam se mrdnuo. Prema tome, neka građani sami procene ko govori istinu, a ko ne. Nema profesora Pavlovića, uteče, ne znam. Zahvaljuje. Vlada je u pravu. **Maja

Zahvaljujem.Rodni neće u duel, otišao da spava. Nema potrebe da obrazlažem, mislim da je Vlada u pravu. **Maja član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno poslaničke grupe Dveri, zajedno DS, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, Zoran Živković i Saša Radulović. Amandman na član 9, to je ustavi na član 85. izvornog teksta, a naslov iznad tog teksta glasi – Manipulacije na tržištu.Zakon o tržištu kapitala donet je 2011. godine, pa je pretrpeo jednu izmenu 2015. godine, a ovu izmenu predlažete, između ostalog, zato što je doneta i jedna uredba tamo u EU 2014. godine. Znači, ovo što je bilo 2014. godine u EU verovatno je uključeno u ovu izmenu od 2015. godine, a možda i nije. Možda je moć manipulacije u međuvremenu napredovala, pa vas je neko upozorio da trebate i to da obuhvatite. Ali, to nije toliko bitno.Bitno je da u osnovi svih ovih promena nalazi SSP. On je u ovoj zgradi usvojen 9. septembra 2008. godine. To je važan datum, jer tada je krenuo pravno-politički, pa i ekonomski sunovrat Republike Srbije.Naša je samo sreća što još dugo tržište kapitala neće da zaživi u onom obimu kao što je neko želeo. Mislim na obim trgovine, na finansijske derivate itd. I to spašava Srbiju, da ona može da opstane, jer očigledno bliže se dan kada će se svi oni koji kažu da Srbija treba da ide prema EU grdno da se varaju i da se kaju.

godine a izmenjen 2015. godine.Ovde suština nije sadržaj vladinog obrazloženja za neprihvatanje ovog amandmana i pokretanje privrednog kaznenog postupka protiv lica koje vrši povrede Zakona o tržištu kapitala, već se ovde zapravo radi o još jednom predlogu zakona koji se našao pred nama kao rezultat vašeg puta u EU i nasilnog usklađivanja naših zakona sa propisima EU. EU. Čak i sada u ovom predlogu zakona ne ispunjavate u potpunosti, već samo delimično ispunjavate obaveze proizašle iz SSP, čime nam nedvosmisleno ukazujete da ovaj predlog zakona nije konačan, već će se njegove izmene i dopune ponovo naći pred

da odustanete od besmislenog puta u EU koja vodi eksploatacionu politiku prema malim državama, gledajući ih kao obično tržište za svoju robu, bez mogućnosti recipročnog izlaza, a svi znamo kolika je razlika između naših jabuka, krušaka, grožđa, i ostalog voća i plastike koju jedu u EU bez mirisa i ukusa, ali nam ne daju izvoz izmišljajući besmislene uslove.Naš amandman je zapravo posledica vašeg cilja koji želite postići usvajanjem ovog predloga zakona, a to je veća zaštita investitora i liberalizacija tržišta. Kada je zaštita investitora u pitanju i garantovanje kapitala, tu SRS dodaje da istovremeno mora da se zaštiti i srpski radnik, jer na njemu počiva i ova država i ovo društvo. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno

Dame i gospodo, njima je izgleda dosta bilo. Hvala. Gospođo predsedavajuća, dobio sam obećanje od Milićevića, koji je pre vas bio, da nas obavesti - koliko je još vremena ostalo za završetak ove rasprave u pojedinostima da bi mogli da planiramo vreme za sledeće zakone, pa nisam dobio odgovor? Eto, ja da iskoristim ovaj amandman, pa da ako mi možete odgovorite na ovo pitanje. Mogu da pitam službu, pošto ja ne vodim evidenciju.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Primili celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici na zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.Primili ste izveštaj nadležnih odbora i mišljenje Vlade.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Marijan Rističević, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, zajedno poslanici poslaničke grupe Dveri i poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima

Prvo, saopštavajući svoj politički stav da je nekorektno da se napravi jedan ovakav dnevni red, da spojimo 27 tačaka u jednom vrlo kratkom roku, a 27 tačaka koje nemaju nikakvih međusobnih dodira i veza, tako da prosto smatramo da sam predlagač dnevnog reda i sam podnosilac, odnosno Vlada Republike Srbije nisu bili ni dobronamerni, niti su radili u interesu građana Srbije.Takođe, što se tiče ovog zakona, čitav ovaj zakon ukazuje na jednu veoma opasnu stvar, a to je da se priprema prodaja preostalih velikih preduzeća i banaka u državnom vlasništvu, odnosno koji imaju kapital države Srbije. Zbog toga mi smatramo da treba povući jedan ovakav zakon, odnosno treba da se brišu odredbe ovog zakona.Šta je još ostalo građanima Srbije? ti poslednji resursi što nisu uništeni, upropašteni i rasprodati u periodu u poslednjih 16 godina. Sad je očigledno vreme da se stavi ona tačka ili onaj šlag na tortu i da se poslednji resursi poput aerodroma, poput

nečega što se nazivaju pojmovi i u pravu ste tu. Dodaje se 6a. Nabrajaju se organi, potpuno nepotrebno. To je već postojalo u zakonu.Moram da skrenem pažnju da se prosto javlja jedan manir. Recimo, u tom članu 2. tačka 8. daje se definicija centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, i to potpuno suprotno u odnosu na član 262. Zakona o tržištu kapitala, a onda u tački 9. daje se definicija Komisije za hartije od vrednosti i, naravno, potpuno suprotno članu 215. Zakona o tržištu kapitala. Tako da ove izmene i dopune treba tumačiti, pre svega, kao jedan slobodan literalni sastav, gde se stvarno vrši jedna korenita, samo jedna vrlo značajna promena, kad je u pitanju preuzimanje ovih akcionarskih društava, gde se povećava procenat tog kapitala itd, procena te imovine.Međutim, i ovaj zakon stvarno otvara neke dileme. On je od 2006. godine, pa je menjan 2009. godine, Dobar deo poslova preuzimanja se završio. Ima još nekoliko koje treba da se završe, očigledno. U nekim sledećim članovima ćemo pokazati o čemu se radi, ali nikako da dobijem odgovor na pitanje - koliko nam je još vremena od onih 10 sati ostalo, jer su nam mnogo važniji ovi zakoni o PDV, o poreskom postupku, o akcizama, pa ne bismo hteli da trošimo vreme na ovom zakonu? **Vladimir Orlić** Pozivam da se svakako ne prihvati. Baš je prikladno obrazloženje koje je navela Vlada da nisu pružili nikakvi ubedljivi razlozi za eventualno prihvatanje, kako nisu pismeno, tako nisu ni sada usmeno. I svakako ne smatram da su obrazloženja, ni priča o objedinjenom dnevnom redu, ni načelna rasprava, a ponajmanje prodaja aerodroma u principu sve ono što bi se kod nas reklo – kako mali Perica zamišlja posao poslanika u Hrvatskoj, to kažu mali Perner. Hvala.

je imalac akcija, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala. Ovakvim sada predlogom, praktično izmenama i dopunama, otklonjena je potpuna nepreciznost što se tiče ovih odredbi i zbog toga postoji taj 6a član, koji kaže da organi upravljanja su direktori, odnosno odbor direktora, nadzorni odbor, izvršni direktori, odnosno izvršni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor i kod banaka. Znači, potpuno je detaljno opisano koji su to upravljački organi. Zbog toga zaista ne razumem potrebu predlagača da ovako nešto briše. Stoga ovakav amandman sigurno ne treba prihvatiti. Hvala.

budemo stvarno odgovorni u odnosu na ono šta pričamo.Ovde ste pomenuli, pričajući o amandmanu na ovaj zakon, aerodrom i kako Republika Srbija uništava dalje resurse u Srbiji. Stvarno se nadam i hoću da verujem da narodni poslanici znaju da je promet aerodroma u poslednjih pet godina više nego dupliran.(Zoran poslanici koji su pričali o svom amandmanu.Dakle, 2012. godine smo imali 3,3 miliona putnika, 2015. godine 4,8 miliona putnika. Hajde molim vas da pričamo o činjenicama i da ovde ne izvrćemo

**Zoran Krasić** Samo da otklonimo jednu zabunu. Uopšte nisam pominjao ni aerodrome, ni kamione, ni avione. Molim vas nemojte vi mene da stavljate u isti koš. Vodite računa. Ja sam vrlo precizan.Pošto

kada ciljno društvo nema upravni odbor u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, odredbe ovog zakona o pravima, obavezama upravnog odbora shodno se primenjuju na odgovarajuće organe društva propisane zakonom kojim se uređuje privredno društvo. To je potpuno jasno sve. Ako nema upravni odbor, ako ima nadzorni odbor, ako ima neke druge alternativne organe, na njih se primenjuje i nije bilo potrebe da se menja.Molim menja.Molim vas, nemate potrebe da izvrćete moje reči. Vrlo precizno pričam, a što se tiče zajedničkog delovanja, pa ova lica koja ste sada ubacili članom dva, ona su već obuhvaćena tim zakonom. Nema nikakve tu promene.Ovo su samo literalni sastavi da bi se umnožio broj tih članova, da bi eventualno se došlo do nečega da mi ne pričamo o vrlo važnim zakonima. Ovo jeste važan zakon, ali su za građane mnogo važniji zakoni o akcizama, PDV, o poreskoj administraciji, o javnoj svojini.Ja još nisam dobio odgovor na pitanje - koliko je još vremena ostalo do kraja rasprave u pojedinostima u svim tačkama dnevnog reda? Dobiće. Znate da je poslanik Radulović oterao zaposlene. Rekao im da rade samo 12 sati. Šta da radimo, sigurno imate evidenciju, uđite na merenje vremena, svi to rade, pogledajte. Samo mi fali da još merim vreme poslanicima.Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, zajedno poslanička grupa Dveri, zajedno poslanička grupa DS.Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanik Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić, zajedno poslanička grupa Dveri,

Hvala.Mi smo intervenisali sa dva amandmana na ovaj zakon, ne tako što smo predložili brisanje svih članova, nego smo želeli ovom jednom važnom zakonu da da damo neke predloge i ova ovde intervencija bi trebala, po našem mišljenju, da osigura bolji položaj malih akcionara.Vlada je odbila ovaj amandman, dajući jedno duže obrazloženje, najduže verovatno na odbijanje svih amandmana u ovom zakonu, ali smatrajući da rešenje koje ona nudi bolje štiti male male akcionare, što mi smatramo nije tačno.Mislim da je sama činjenica da o ovom zakonu u načelnoj raspravi nije rečena, ja mislim, ni jedna jedina reč, da evo ja sam pročitao i pokušao da shvatim čemu hitnost kod ovog zakona, zakona koji inače nije menjan od 2011. godine, i sada ovde kaže - zašto donosimo po hitnom postupku - radi usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala u cilju sprečavanja štetnih posledica na tržištu kapitala, a sve ovo ima cilj razvoj kulture korporativnog preuzimanja i poboljšanja stabilnosti i razvoj finansijskog tržišta.Znači, vrlo ozbiljni razlozi, ali ni jedan od njih nije za hitan postupak, pogotovo ne, da vodimo posle celog dana negde pred 11 uveče ovu raspravu, a sa svešću da nas čekaju vrlo važni zakoni koje će građani Srbije sasvim sigurno bolje da razumeju.Smatramo da je naše rešenje bolje, koje smo predložili, da ne treba da se nađe praktično stav 4. u ovom predlogu izmena i dopuna kako je Vlada to predložila i da bi sa tom izmenom zakon pružio veću zaštitu malim akcionarima koji su i onako ostavljeni na milost i nemilost, kao što ovde u obrazloženju kaže, imali su do sada možda jedinu zaštitu pred sudovima, a usvajanjem ovih izmena i dopuna više i ta zaštita im neće biti moguća. Hvala.Na

Naša ideja sa predlogom ovog amandmana nije bila pričamo šale i pošalice, nego da ozbiljno intervenišemo i smatramo da je ovaj član 7. štetan i da je bolja formulacija ona kako danas postoji u zakonu, i da ovim izmenama neće se smanjiti, nego naprotiv, otvoriće se vrata dodatnim malverzacijama i zloupotrebama.Ono što prvo smatram da nije u redu, da za odbijanje amandmana dobijemo jedno,

navedenih za ne prihvatanje na član 1. Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Zoran Živković, i to se ponavlja za svaki od ovih podnetih amandmana koji govore da se određeni član briše. Mislim da nije jednostavno način i da je morao predlagač zakona da obrazloži zašto su rešenja izmena originalnog zakona bolja, svrsishodnija, celishodnija, kako god hoćete, od onoga što sada Vlada predlaže. To se nije desilo i to dodatno obesmišljava ovu raspravu.Znači, mi sada treba ovde da pretrčimo preko ovih amandman, da se usvoji ovaj važan zakon koji nije menjan šest godina i da bez ijednog obrazloženja šta je namera predlagača, šta su izmene i kako će to se odraziti na život građana, mi pređemo preko svega i nastavimo dalje. Smatramo da je to loše i žao nam je što smo došli u ovu situaciju.

a Marijan Rističević na amandman iza.Tako je. Znači, poslanik Đurišić je tražio reč pre nego što sam i pročitala. Nema problem. Znači, dva amandmana, posebno Rističevića, posebno Đurišića.Na

Mi smo podneli amandman i na ovaj član, kao što smo i na sve članove pre i posle ovoga zato što je stav poslaničke grupe SRS da Zakon Zakon o preuzimanju akcionarskih društava nije trebalo menjati. Ovaj zakon je već menjan.Suština je i kada je bio donošen ovaj zakon da smo mi mislili da ovakav zakon uopšte ne treba da postoji u pravnom sistemu Republike Srbije, odnosno da ne treba donositi ovaj zakon, jer je iz ovog zakona proisteklo mnogo malverzacija, mnogo kriminala i izmenama koje nam danas predlažete ništa od toga neće se pomeriti u pozitivnom smislu.Dakle, ovo je apsolutno gubljenje vremena i Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije i svi ovi zakoni, već smo o tome govorili, menjaju se više puta i pokazuju da vi donosite zakone za koje unapred znate da su da su neprimenjivi, da će morati da se menjaju, da produžavate rokove.Ovo sve govori o jednom neozbiljnom odnosu prema obavezama koje imate prema i prema građanima Republike Srbije. Vaši zakoni i svi ovi današnji, i ovaj član 7. o kojem govorimo, su samo ispunjenje zahteva koji vama nalažu iz Evropske komisije. Pola ovoga, verujte, da i ne razumete ni zašto donosite, ni zašto menjate, ni kada ćete ponovo da menjate, ali je zaista interesantno ovo što se napisali u obrazloženju da su svi naši amandmani …. **Maja Gojković**

Ovaj zakon kada je donet uopšte nije u pravnom smislu na adekvatan način, shodno tržištu kapitala u našoj zemlji i postojeći privrednoj situaciji, izvršio normiranje i ovaj član o kome se govori u amandmanu koji sam podnela u ime poslaničke grupe SRS, a to je dobrovoljna ponuda za preuzimanje, je sada izmenjen i on se odnosi na obaveznost, odnosno neobaveznost objavljivanja ponude za preuzimanje kapitala.Zakon kada je donet, i začetak ovog celog procesa 2006. godina, koliko me sećanje služi, imao je za cilj da se nesposobne uprave iz naših privrednih društava isteraju na takav način i ono što se desilo je da su potpuno uništeni mali akcionari u Srbiji.Pošto nemam puno vremena, reći ću da je takav slučaj sa kompanijom „Autosaobraćaj“ u Kragujevcu, jer se ciljno išlo na to da se zbog nemogućnosti da država, koja je preuzela deo kapitala konverzijom i grada i Vlada Republike Srbije, to preduzeće sa višedecenijskom tradicijom spasi od uništenja sada nalazi u stečaju, bez mogućnosti da preko 1.000 radnika, odnosno nekoliko hiljada ljudi mojih sugrađana i članova njihovih porodica, naplati naknadu štete zbog izgubljenih akcija i zbog takve nebrige Vlade Republike Srbije.Tako da je čitav zakon u celini jedna obična farsa, jer su mnogi pravnici u ovoj zemlji i profesori Pravnog fakulteta dali veoma kritičan osvrt i na ovaj član i na celokupan tekst ovog postojećeg zakona.

Članom 9. se menja rok iz člana 12. osnovnog teksta zakona i više neće biti jedan dan, nego dva radna dana. Eto, to je ta cela promena.Onda se postavlja pitanje – kako ste napokon saznali da je potrebno dva radna dana? Toliko vam je godina bilo potrebno da shvatite da za jedan dan ne može, nego da je potrebno dva dana, a celokupan postupak koji je trajao dva meseca pre toga je apsolutno transparentan. Sve znaju ljudi.Mnogo je dobra prilika, samo da vam skrenem pažnju, ovaj član počinje ovako, kaže - ponuđač je obavezan da u roku. A šta ako je ponuđačica, zašto niste obuhvatili ponuđačicu? Ja vama u svakom zakonu predlažem ono što sam naučio od ministra Zorane Mihajlović, a to je svi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose. I, vi niste hteli da usvojite to, a pre sedam dana Zorana Mihajlović padala u nesvest, rekla - to mora da bude u svakom zakonu i ako to nije u svakom zakonu, nema ništa od EU. Sada vidim

Dame i gospodo narodni poslanici, da uštedimo vreme. Zahvaljujem. **Maja

Član 10. koji menjate odnosi se na član 13. koji govori o podnošenju zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i njenih izmena.Sada se postavlja pitanje, vi ovde menjate 15 dana u 15 radnih dana, sedam dana u 10 dana, jedan radni dan u dva radna dana, i zaista se postavlja pitanje šta vam znače ove izmene? Šta se to desilo da ste vi primetili da je rok od 15 dana trebalo pretvoriti u rok od 15 radnih dana? Šta je to bilo toliko bitno za ovoliko godina koliko postoji zakon, da vam je sad tek palo napamet ovako krucijalne izmene u zakon da da unosite, da dodajete radni dan, umesto samo radni dan, odnosno 15 dana?Zaista, i da nismo bili tog stava da treba brisati sve ove članove, ovaj član 10. bi bio, u najmanju ruku, smešan, potpuno nepotrebna izmena. Dakle, da smo hteli da samo na neki način uredimo ovaj vaš predlog, ovde bismo na isti način intervenisali.Malopre počeh, pa sada da završim. Kako je moguće da vi na svaki amandman odgovarate istim obrazloženjem da ga ne prihvatate iz razloga zbog kojih nije prihvaćen amandman Zorana Živkovića?Jesu naši svi amandmani isti, ali morali ste bar da ispratite naše amandmane, Živkovićeve amandmane i ne znam koje još podnosio takve amandmane, pa da vidite

Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsednik, nije valjda državna tajna informacija o tome koliko nam je još vremena preostalo u ovoj objedinjenoj raspravi?Vi ste vlast, mi vas molimo, ukoliko nije problem, ukoliko ne tražimo previše, da nam date tu informaciju, da bismo prilagodili naša izlaganja, samo je to razlog.Podnetim amandmanom predlažemo brisanje člana 12, jer ne postoji nijedan opravdani tržišni tržišni razlog za bilo kakvu izmenu ovog zakona. Ako imamo u vidu da je zakon donet 2006. godine, da su izmene ovog zakona bile 2009. i 2011. godine i da je uvek izmena ovog zakona donosila nove afere, stav SRS je da Narodna skupština kao zakonodavno telo treba najpre da se bavi regulisanjem oblasti društvenog života, od kojeg će širi slojevi građanstva imati direktnu i brzu korist, a ne da se ponovo bavimo usklađivanje naših zakonskih propisa sa zakonima EU, koji građanima neće doneti ništa dobro.Regulisanje ove materije o akcionarskim društvima svakako treba da dođe na red, ali su za to potrebne pravno dosledne institucije i ljudi sa integritetom, koji će poštovati zakonske odredbe, gde neće doći do preuzimanja akcionarskih društava od strane tajkuna, jer onda sve gubi svoj smisao.Interesantno je da se Vlada u obrazloženju za neprihvatanje ovog amandmana poziva na to da u našem obrazloženju amandmana nisu navedeni razlozi koji upućuju na osnovanost i opravdanost rešenja navedenog u tekstu amandmana, što evidentno očigledno nije tačno, jer upravo se u objašnjenju predloženog amandmanskog rešenja pozivamo na pravno-tehničko sređivanje norme, na nepostojanje potrebe da se važeći Zakon o preuzimanju akcionarskih društava menja, jer uvek kada je menjan, menjan je iz potrebe da neki tajkun, nazovi privrednik, dođe u posed akcionarskog društva. Navodimo dalje bojazan, u tekstu pojašnjenja amandmana, da ne dođe nove afere. Hvala. **Maja Gojković** Hvala poslaniče.Vaša poslanička grupa je potrošila vreme i ovlašćenog i ostalo.Kada

je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, zajedno poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.Reč ima narodni Ovaj zakon, kao što sam rekla u malopređašnjem javljanju ima mnogo nedostataka i on je napravljen u skladu sa direktivama EU, što nije dobro zato što vaš put u EU je sunovrat za Srbiju, jer naša preduzeća i tržišta kapitala i pre svega naša privreda, ne mogu da odgovore takvim oštrim zahtevima koji dolaze od strane zemalja članica EU.Ova komisija za koju smo mi tražili u članu 26. da se briše, je komisija koja može da konstatuje način na koji je došlo do preuzimanja akcionarskog društva, odnosno dela kapitala, međutim, ostaće nerešena pitanja mnoga teška, sistemska nerešena pitanja. Sada kada pogledamo iz ove perspektive, a tu ima i poslanika koji su od donošenja prvih zakona o privrednim društvima i zakona o preduzećima, seća se kolega Krasić, iz 1996. godine, taj zakon je na bolji način regulisao ovu oblast nego kada ste krenuli da usklađujete zakone sa pravilima EU.Na kraju EU.Na kraju krajeva, sećamo se i onog famoznog momenta, pa ko želi da se podseti, neka vidi kada je ministar finansija u to doba dosovski ministar Božidar Đelić, poskočio pred Oliverom Kovačević, sa ona tri poljupca, da ste dobili status kandidata, a u stvari tada je počela propast i srpske privrede i države Srbije uopšte. **Maja Gojković** Niste Po Poslovniku.Hteo sam da reklamiram član 283. Poslovnika. Narodni poslanik je dužan da učestvuje u radu Narodne skupštine. Zašto to? Zato što pojedini poslanici iz poslaničke grupe DS i Dosta je bilo, stalno se podsmevaju premijeru Aleksandru Vučiću, koji često izjavljuje da radi i po 12 i više sati.Mi radimo tek nepunih devet sati, oni su već napustili Skupštinu. Ako ne mogu da izdrže osam i više sati da rade kao narodni poslanici, pitam se kako bi tek vodili državu.Ne tražim da se Skupština izjasni o tome.

grupa DS.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Primili celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini podneli poslanici.Primili ste izveštaje nadležnih odbora,mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres predloga zakona u pojedinosti.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, zajedno poslanici poslaničke grupeDveri, zajedno poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković i zajedno poslanici poslaničke grupe DS.Reč ima narodni Opet imamo istu situaciju. Opet tražite produženje roka. Mi opet mislimo da ovaj zakon nije trebalo donositi, da je ovo neozbiljno, da ćete vi i posle usvajanja ovog predloga da stavite i ovo kao jedan od usvojenih zakona, kao što ste to radili kada ste donosili ovo što sada menjate.Vi kažete da ne prihvatate naš amandman iz razloga što se Predlogom zakona produžava rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine autonomne autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društava, kapitala i njihovih zavisnih društava.Vi nas niste ubedili da ovaj rok nećete ponovo produžavati jer nemamo obrazloženje zašto je došlo do toga da ovaj rok iz postojećeg zakona nije poštovan.Takođe pitanje za Vladu, zašto, kad već znate, ako znate, da ćete morati menjati neki zakon, zašto ne pratite, zašto ne naložite službama, pošto vi sve zakone menjate, svuda produžavate rokove, zašto ne naložite službama da vam to uredno prate pa da ne dođete u vakum kao što smo evo sad sa ovim zakonom, gde su rokovi istekli 6. oktobra 2016. godine, danas je 26. ili koji decembar, 27. decembar. Bar toliko vodite računa, čim donesete, čim Skupština usvoji zakon na vaš predlog, odmah dajte službama i kažite, pošto mi znamo da je ovo zakon reda radi, pošto mi znamo da se ovo neće primenjivati, vodite računa, na vreme nas alarmirajte da nas tamo oni poslanici ne

produženje rokova koji su istekli ili treba da isteknu, bez obrazloženja zašto se to desilo i ko je za to odgovoran.Ovde konkretno, u ovom zakonu od tri člana, govori se o produženju roka u kojima autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, odnosno javna preduzeća i društva kapitala, imaju pravo da do kraja sledeće godine novi rok u kome podnose zahtev za upis prava javne svojine.Ponavljamo pitanje na koji nemamo odgovor - koliko je to jedinica lokalne samouprave završilo ovaj posao? O kojem broju jedinica se radi koje nisu to uradile?

odnosno jedinica lokalne samouprave se ovo radi, koliko javnih preduzeća nije u potpunosti ili nije uopšte ovo uradilo i koliki je posao uradila AP Vojvodina. Bez toga, naravno, ne možete da dobijete našu podršku za produženje ovog roka. Jer, koja je garancija da za godinu dana, ne daj Bože da ova ista Vlada upravlja Srbijom, dođete i tražite novo produženje? Koja je garancija da će se u narednih godinu dana ovaj posao završiti?Ništa u ovom zakonu i ne govori o hitnosti. Rečenica koju vi tražite - donošenje ovog zakona po hitnom postupku mogao bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Koje? Koje štetne posledice? Imovina Republike Srbije, da li će se lokalne samouprave upisati na nju i iskoristiti svoje pravo? U krajnjoj liniji ne pravi nikakvu štetu, sem tim jedinicama lokalne samouprave, odnosno javnim preduzećima.

Ja sam hteo ovo da raspravim sa gospodinom Radulovićem, ali on junački uteče. Hvala. zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković i Nenad Konstantinović, i zajedno Poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Branka Stamenković.Reč ima narodni Dame i gospodo narodni poslanici, podnetim amandmanom predlažemo brisanje člana 2, jer je stav SRS da ne postoji nijedan opravdani razlog za bilo kakvu izmenu ovog zakona.Ako imate u vidu da je zakon donet 2011. godine, da su izmene vršene 2013, zatim 2014. godine, da predlažete njegove izmene sada, zar ne mislite da je bilo i previše vremena da se ispune zakonom propisane odredbe? Sada ćete se vi verovatno pozvati na navode iz obrazloženja za odnošenje zakona, a to je da veliki broj navedenih subjekata nisu podneli zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima i time nisu ostvarili pravo na upis svojine, te vam je potrebno da se produže rokovi jer su istekli 6. oktobra 2016. godine.Sad pitam ja vas, ako su ti subjekti AP i jedinice lokalne samouprave, koje su uglavnom pod vašom nadležnošću, zašto ih niste naterali da do sada podnesu zahteve za upis prava svojine? Ko je odgovoran? Verovatno niko. Ako penzioner ne plati račun za struku koji prelazi 200 dinara, iznos od 10.000 dinara, vi ćete ići da mu isečete struju, a ovde ćete zbog očiglednih propusta opštinskih funkcionera, po sistemu niko nije kriv, osloboditi krivce.Interesantno je da se Vlada u obrazloženju za neprihvatanje ovog amandmana poziva na to da je celishodno da se lokalnim samoupravama omogući zahtev za upis u naknadnom roku. Možda bi razumeli da predlažete produženje roka za dva, tri meseca i da se taj posao koji su bili dužni da urade odradi. Ovako, vi dalje podstičete njihovu neodgovornost, nerad. Izgleda da oni koji vode pokrajinu i lokalne samouprave u Srbiji imaju svakakva prava, dok građani Srbije plaćaju i na mostu i na ćupriji. Smatramo da je rok od pet godina za upis prava javne svojine od strane AP, odnosno lokalne samouprave sasvim dovoljan i sasvim primeren, te da nema potrebe da se taj rok dalje produžava. Zato smatramo da treba obrisati ovaj član, odnosno da ovaj zakon nije ni bio potreban.Postavljamo jedno pitanje – da li je moguće da npr. jedna jedinica lokalne samouprave sa svim resursima sa kojima raspolaže, znači i budžetom i svim što joj stoji na raspolaganju, nije u stanju da za pet godina upiše pravo svojine? To je jedno vrlo zanimljivo pitanje, pogotovo što je u većini lokalnih samouprava identična vlast po vertikali. Kao u Republici, tako sada i na teritoriji AP Vojvodine, a tako i a tako i po velikoj većini lokalnih samouprava SNS vrši vlast.Ja postavljam pitanje, dokle će građani biti žrtve nesposobnih kadrova koji upravljaju lokalnim samoupravama, koji upravljaju pokrajinskom administracijom? Doduše, pokrajinskom administracijom vi upravljate tek par meseci, pa tu mogu da razumem da ne snosite tu odgovornost, jer je snose neki prethodni koji su tu bili, ali za jedinice lokalne samouprave vi apsolutno snosite odgovornost. Kako je moguće pet godina da ne može da se upiše pravo javne svojine? Zašto stalno produžavanje rokova? Šta rade ti ljudi onda u jedinicama lokalne samouprave?Meni je drago da se neki ministri u Vladi slažu sa mnom i klimaju glavom, ali prosto mi moramo da ukažemo ko ne radi odgovorno svoj posao. Hajde da zamenimo, nije sporno, evo, produžimo im taj rok, ali sve koji nisu izvršili obavezu u predviđenom roku hajde da zamenimo, da neko odgovara. Da kažemo – dobro, smenjeni su i razrešeni su ti, ti, ti, i ti, zato što su loše radili svoj posao i zato što smo zbog njih morali da donesemo jedan ovakav zakon. Morali smo da donesemo, jer neko u sistemu države, odnosno lokalne samouprave i pokrajinske administracije nije radio posao i on će odgovarati, a mi smo morali da donesemo zakon zbog njegovog nerada. Kada vi prozovete te ljude zbog nerada, apsolutno zaslužujete aplauz i onda razumem jedan ovakav zakon. Ovako, apsolutno dokle više da traje ta agonija nesposobnih lica? Naravno, ne možete vi za sve da odgovarate, ali moramo da priznamo da sada snosite svu odgovornost za vlast u Srbiji. **Maja Gojković** Naravno, Vlada nije prihvatila amandman kojim smo tražili brisanje člana 2. ovog zakona, ali je zanimljivo obrazloženje. Kaže – subjekti nisu izvršili postupak evidencije imovine koju koriste zbog velikog broja nepokretnosti, kao i zbog nerešenih imovinsko-pravnih pitanja na istima, te je celishodno da se ovim subjektima omogući podnošenje zahteva za upis u naknadnom roku, do 31. decembra 2017. godine.Da li sada ovo znači da će se ubrzati rešavanje imovinsko-pravnih pitanja? Na koji način i kojim konkretno merama Vlade će se to ubrzanje desiti, sem lepe želje i klimanja glavom ministara koji sada klimaju glavom kako će to da se desi? Mi nemamo ovde zakon koji prati, koji treba da garantuje da će se rešavanje imovinsko-pravnih problema, koji postoji i koji je usporio i onemogućio da se ispuni ovaj rok od pet godina, da će se sada to ubrzati. Koje su to mere Vlade? Mi to nismo čuli ovde ni u načelnoj raspravi, a ni sada u raspravi o amandmanima, jer su predstavnici Vlade rešili da se na ovaj zakon brane ćutanjem. Ćute na sve one primedbe koje govorimo i koje smo govorili onoliko malo koliko smo imali vremena u načelnoj raspravi, a tako i sada po amandmanima.Znači, pet godina nešto nije urađeno, istekao je rok 6. oktobra ove godine, Zašto sada hitno, u minut do 12 se daje novi rok od godinu dana? Koje su to garancije da će se taj rok ispoštovati? Koji su se to uslovi promenili da bi se taj rok ispoštovao? Ništa od toga nemamo, nego imamo samo možda dobru želju Vlade da se taj posao završi, ali ovako kako se krenulo, sasvim sigurno taj posao neće biti gotov ni za godinu dana. Brnabić** Htela bih da kažem da na ta pitanja koja ste ovde pomenuli dobili ste tri puta odgovor, ali nema veze, možda sva tri puta niste bili u sali, pa evo i četvrti.Dakle, 2016. godine Republička direkcija za imovinu uspostavila je program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini kao veb aplikaciju u okviru informacionog sistema ove direkcije i od tada se ubrzalo prijavljivanje registracija imovine.Pored toga, rekla sam i više puta, što mislim da je posebno važno, da smo imali još goru situaciju sa matičnim knjigama, sedam godina rok. Dobra vest koju sada mogu da podelim sa Skupštinom, jeste da ćemo to završiti do 1. januara 2017. godine u svim, osim u nekih desetak jedinica lokalne samouprave, gde ćemo posebno matične knjige konačno posle sedam godina.Tako da, to je jedna paralela između zakona koji nisu mogli da budu urađeni sedam godina i produžavao se stalno rok. Mi smo rekli, evo, za taj da se više neće produžavati rok rok i završili smo posao.Tako da će to da se desi i sa ovim Zakonom i tu ćemo imati svakako punu podršku i stalne konferencije gradova i opština u okviru exchange pet projekta projekta EU. Tako da bi trebalo da se završi, ali se puno radilo na tome 2016. godine, a konačno su završili nešto što se mnogo duže čekalo, tako da ćemo završiti i ovo.

kao da je ovaj problem od juče. Neko kaže pet godina, a ne ume da sabira, odnosno da oduzima 16 manje 12 je četiri. Ali, nema to veze.Na kraju, čudi me da i kolega koji je pravnik kaže da treba da narušimo nezavisnost i samostalnost lokalne samouprave koja je garantovana Ustavom. Koji su to problemi koji se tiču upisa nepokretnosti, znači upisa u javnoj svojini?Kao što smo čuli i od ministra, prvo reč je o tome da ovaj posao decenijama nije urađen i neko očekuje da jedan nerad koji je bio decenijama, da reši za nekoliko meseci. Ako je makar jedan predmet, neko ko ovo kritikuje, uzeo u obradu da radi, da pregleda, evo ne može da radi, nema kapaciteta, mogao bi da se upozna sa svom problematikom koja nastaje još od 1944. ili kada je prvo bilo oduzimanje imovine, pa onda deljenje lokalnim samoupravama, pa kasnije društvenim preduzećima, pa su društvena preduzeća to davala svojim sindikatima, pa sindikati radnicima, pa radnici prodavali opštinama itd.Ono što je itd.Ono što je u celoj toj priči najčudnije jeste, da se niko nije knjižio, nije postojao zemljoknjižni vlasnik, a imao je uredne ugovore i odluke da je vlasnik. Sada to treba sve jedna lokalna samouprava da resetuje četrdeset i više godina unazad, da bi mogla da završi ovaj posao. Tako da kritike, one ozbiljne prihvatam naravno, ali neozbiljne kritike, kao što je jedan kolega sad to rekao, koji inače pravnik po struci, ne mogu da prihvatim, verovatno su produkt njegov ne znanja. Marko Đurišić. **Marko Đurišić** Drago mi je da se ministarka uključila, ali ponovili ste priču koju ste, jeste rekli kada je bila načelna rasprava, vi ste pričali o matičnim knjigama, koje uopšte nisu tema. Ne znam zašto pravite tu paralelu. Zato što, valjda želite da se pohvalite da je taj posao posle sedam godina završen. Evo, ja ću da vas pohvalim što je završen posle sedam godina. Od tih sedam, četiri i po godine ste vi na vlasti, vaša politička opcije, ne vi lično, ali vaša politička opcija. Pa, sada ako hoćemo da delimo odgovornost, da vidimo kolika je čija odgovornost, zašto taj posao nije završen ranije i koliko se puta produžavao rok.Znači, ponavljam ovde kažete da zbog ne rešenih imovinsko-pravnih pitanja nije obavljen ovaj posao. Kako ćete to ubrzati? Potpuno se slažem sa ovim što je kolega Arsić rekao da je to jedan galimatijast, da je to jako komplikovano rešiti. Nisam siguran da i u roku od godinu dana te stvari mogu da se reše. Mislim da je ovoj izmeni Zakona trebalo prići ozbiljnije, videti šta još treba uraditi, kroz neke druge zakone, da bi se ovaj proces ubrzao.Vi kažete, sada postoji veb aplikacija, onda bi mogli da nam kažete kolika se imovina nalazi u toj veb aplikaciji koja sada opštine treba, da kažem, da se prijave da bi ostvarile pravo upisa svojine. Ali, ništa od toga vi nama ne govorite. Nego odete na matične knjige i, najbolje vidim znate, kakva je situacija bila u opštini Trstenik. Ne znam kako ste od svih opština baš tu opštinu našli i zašto volite toliko da se bavite njom, ali dobro.Ponavljam, ne možete ovako da očekujete podršku bez konkretnih podataka, šta se očekuje, zašto ovaj rok od godinu dana, šta će sve biti urađeno da bi se ovo ispoštovalo. Ovako samo sa vašom dobrom voljom to nije dovoljno i neće biti ostvareno. Hvala.

pretpostavljam da ste videli već i u ranijim nastupima, da svakako volim da pred građanima Republike Srbije i pred vama, poštovanim narodnim poslanicima, uvek kada mogu pohvalim odlične lokalne samouprave.Trstenik je jedan od tih primera koji je meni lično, u mom resoru pokazao šta može da uradi odgovorna lokalna samouprava. Početak novembra, imali su 1,5% matičnih knjiga preneseno u elektronski oblik. Predsednik opštine se založio da se to završi i danas imaju 70%. Tako da, tako se vodi odgovorna lokalna samouprava. Isto tako, imamo i lokalnu samoupravu Svrljig o kojoj sam pričala koja takav posao završila 2012. godine.Razlog zašto pričam o matičnim knjigama kada pričamo o javnoj svojini je upravo zato da pokažem da Vlada Republike Srbije završava poslove koji nisu završavani godinama. To je jedan argument koji će da kaže da tom logikom

Koristim priliku da pozdravim sve predstavnike lokalne samouprave, autonomnih pokrajina, javnih preduzeća što ovaj posao nisu završili i ako da Bog da ne završe ni u 2017. godini.

krećemo u 2017. godinu, ima raznih priča da bi Srbija mogla da proda neku svoju dragu imovinu, nekim nama mrskim strancima koji su nas bombardovali. Fala ovim lokalnim organima što ništa nisu uknjižili i dokle god nisu uknjiženi, ne može da bude raspolaganje.Zakon je loš. E, sad da vas podsetim, da se javio jedan iznimak EU zvan Mlađan Dinkić i on je jedne godine proknjižio nepokretnosti i podigao navodno imovinu Republike Srbije da bi pokazao suficit i da bi bio najuspešniji ministar finansija u Evropi te godine. Sledeće godine lupi nas veliki deficit i juče ga oslobodiše od odgovornosti i on je sada čist kao bebica, ne sme niko ništa da mu kaže.Znači, još jedanput, pozdravljam predstavnike autonomne pokrajine, lokalnih samouprava, javna preduzeća što ništa nisu upisali, jer da su to upisali, kako su neki drčni, oni bi već odavno raskrčmili ono što su naši čukun, čukundedovi na razne načine sticali i na razne načine dolazilo u državnu svojinu. Nama treba popis kompletne državne imovine. E, to kad budete rekli da ćete da uradite, imaćete moju podršku. **Maja Naravno, mi smo predložili brisanje i poslednjeg člana u ovom zakonu koji predviđa stupanje na snagu ovog zakona zato što smatramo da je ovo loš zakon koji neće doneti one planirane efekte. Produžava se rok potpuno arbitrarno za godinu dana, bez bilo kakve ozbiljne analize koja nam garantuje da će taj proces biti moguće završiti za godinu dana.Ponavljam, svi oni razlozi koji su navedeni u odbijanju prethodnih amandmana, koji govore o tome da su po ovom pitanju brojne lokalne samouprave bile neaktivne, a da mi i dalje ne znamo koji je to broj, kao i da postoje brojna nerešena imovinsko-pravna pitanja koja onemogućavaju da se izvrši prebacivanje imovine, samo produžavanjem pukim ovog roka, koji je inače istekao, da ponovim ako neko nije obratio pažnju na to, još u oktobru mesecu ove godine, a evo, Vlada je došla ovde na sam kraj godine da zajedno sa preko 20 drugih tačaka dnevnog reda o tome raspravljamo, nema mehanizama u ovom zakonu, niti nema izmena, dopuna ili nekih novih zakona koji će omogućiti da se ovaj proces završi u narednih godinu dana.Bojim se, bez obzira kakvi budu rezultati za narednih godinu dana, koliki deo posla će se završiti, mi to sada možemo samo da nagađamo jer uopšte ne znamo o kom broju završenog posla se radi, koji deo posla je pred nama, koji deo posla je pred nama, ukoliko postoje problemi imovinsko-pravnih pitanja ili slične stvari, da ili ćemo ponovo produžavati ovaj rok, ili će se definitivno odustati od prenosa imovine na lokalne samouprave, javna preduzeća i AP. **Maja

što svaki ministar, kao u ovom slučaju Ana Brnabić, može da kaže da ova Vlada kreće od nje i ona nema pojma zašto je odgovoran onaj ministar pre nje što nije to uradio. Znači, imali ste veoma jednostavnu mogućnost – da za pet godina nešto uradite. Niste to uradili…

nema problema, pravićemo presek oko pet ujutru. Nego, poslaniče, o amandmanu. Ništa ne sumiramo. Imamo vremena još do kraja.Može, javljajte se. Dakle, ako mi brišemo stupanje na snagu ovog zakona, da li ja govorim o amandmanu ako kažem da je razlog za brisanje stupanja na snagu ovog zakona zato što je ovo loš zakon? Zašto je ovo loš zakon? Zato što se time beži od odgovornosti za one koji su na vlasti pet godina.Zašto ne popisujete imovinu već pet godina? Zato što je nepopisana imovina najbolji prostor za korupciju na nivou i autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Svaka nepopisana imovina je prostor za korupciju stanovi, različiti poslovni prostori u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i sve drugo što je javna svojina a niste popisali, naravno, automatski stoji na raspolaganju za različite koruptivne radnje lokalnih vlastodržaca.Dakle, da li se u odlaganju popisivanja imovine krije vaša zaštita koruptivnih radnji na lokalnom nivou? To je pitanje. Pošto mi sumnjamo da je to u pitanju, mi zato smatramo da ne treba ići na proširenje ovog roka i davati vam šansu da vi zapravo odlažete popis imovine i dozvoljavate time nastavak koruptivnih radnji. Ne znam šta tu nije jasno? Jer, da ste vi želeli da sprečite koruptivne radnje, vi biste tu imovinu popisali. Vi pet godina ne popisujete tu imovinu, iz čega jedino mogu da zaključujem da time štitite korupciju.Srpska napredna stranka na svakih godinu dana organizuje nove izbore, bira novu Vladu i nove…

u vezi ovog amandmana kojim se pokušava da u pravnom sistemu ne egzistira ovakav jedan akt, mislim da treba reći nekoliko stvari. Jako je važno da u sistemu javne svojine jasno budu upisani svi oblici kojima je dato pravo na osnovu Zakona o javnoj svojini da imaju, pre svega mislim na državu, na autonomnu pokrajinu i na lokalnu samoupravu. Ali, o čemu je ovde, u stvari reč?Mnogo se provlačilo i kroz raspravu u načelu i po amandmanima koji su razlozi zašto se produžava ovaj rok. Mislim da jednu dublju analizu zaslužuje uopšte ovaj zakon i mislim da je jako važno razgovarati na ovu temu, iz prostog razloga, postaviti pitanje da li lokalne samouprave imaju pun kapacitet da mogu da popišu svu imovinu.Ja ću vas podsetiti da je bilo tu nekoliko reči o tome kakve sve vrste svojine postoje, pa tu imate čitav, da ne kažem rašomonijadu pravnu, da ne kažem – jedan kupus, galimatijas, ili kako god hoćete recite to, gde je upisano sve i svašta u različitim oblicima susvojine, građenje na zemljištu u javnoj svojini objekata koji nisu u javnoj svojini i obrnuto, građenja objekata koji su u javnoj svojini na zemljištu koje je nekog drugog porekla.Mislim da će nama u budućnosti u stvari jedan novi zakon o javnoj svojini, a do tada moramo da pustimo u sistem ovo rešenje, da bi lokalne samouprave koje to nisu uspele da urade, uspele da reše ovaj posao. I ne samo lokalne samouprave, mnogo veći posao nas čeka vezano za javna preduzeća. Ozbiljan posao, ali trebaće nam i mnogo više propisa da promenimo uopšte ovaj sistem. **Maja Gojković** Hvala.Poslanik Zvonimir Đokić Đokić** Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, evo, vidite i u ovom slučaju, kada se tipičnom predstavniku novog talasa političkog šarlatanstva prohte da govori o svemu i svačemu, on upravo ustane, javi se i počne da brani ovakav amandman, koji kaže – briše se. Znači, bez argumenata, bez činjenica, itd. Zašto? Zato što je politika koju predstavlja upravo zasnovana na demagogiji i na frazeologiji.

sluša.Normalno je da sam protiv toga da se usvoji ovaj amandman i u potpunosti podržavam ovo što je ministar sada rekao. Nema dalje šta da se kaže. **Maja Gojković** Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto